Първо, подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за здравето. Моля, режим на гласуване.

Подлагам на гласуване процедурното предложение, което направи госпожа Александрова, за срока между първо и второ четене за предложения да бъде до неделя, 18,00 ч. Тъй като знаете, Тъй като знаете, че по Разпореждането, което приехме, имаме само 24 часа. Сега госпожа Александрова предлага да бъдат 48 часа.

Благодаря Ви, колеги. Само да Ви информирам, че заседанието на Комисията за второ четене ще бъде в понеделник. Госпожа Александрова ще Ви уведоми в колко часа, а във вторник – второ четене в залата от 13,00 ч. След изтичане на извънредното положение, което е на 13-и, на 14-и започваме редовно заседание, като на Председателския съвет ще обсъдим с председателите как ще стане регистрацията и съответно гласуването дали ще го запазим по този начин. Благодаря Ви. Желая Ви хубав Във вторник от 13,00 ч. Ви очаквам в залата.

започваме с гласуването. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за здравето. Моля, режим на гласуване.

Гласували общо от двете групи: 125 за, против, 69 въздържали се. Секретарите? Потвърждавате. Благодаря Ви. Законопроектът е приет на първо четене. Сега подлагам на гласуване

Моля, режим на гласуване.

Благодаря Ви, колеги. С това изчерпахме дневния ред за днес. Следващото заседание ще бъде във вторник от 13,00 ч., като заседанието на Комисията по правни въпроси ще бъде в понеделник. Госпожа Александрова ще Ви информира за часа, а от четвъртък започваме редовни пленарни заседания, като на Председателския съвет ще решим начина на регистрация и гласуването как точно ще се провежда. Благодаря Ви.